Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-158 Рішення прийнято. До слова запрошується заступник міністра внутрішніх справ Геращенко Антон Юрійович. Шановні народні депутати! Шановні представники засобів масової інформації! Шановні українські громадяни! В Україні є дуже велика проблема з тим, що деякі громадяни дозволяють собі телефонувати і повідомляти органи внутрішніх справ про фальшиві замінування. В першу чергу це стосується серйозних об'єктів критичної інфраструктури. Лунають заяви по телефонах про мінування вокзалів, станцій метрополітену, аеровокзалів. Тисячі людей отримують нервовий стрес. Тисячі людей не встигають по своїх справах на роботу чи додому. Зараз законодавство є дуже м'яким по відношенню до таких осіб. Фактично суди виносять, як правило, умовні терміни або штрафи і особи, які дозволяють собі вганяти в стрес тисячі наших співгромадян та гостей міст, вони не отримують реального покарання. Тому Міністерство внутрішніх справ разом з групою народних депутатів розробило зміни до статті Кримінального кодексу 259, яка карає за завідомо неправдиві повідомлення про Ми пропонуємо, щоби якщо якась людина телефонує і мінує вокзал або метро, або інший об'єкт критичної інфраструктури, перелік яких визначений в законодавстві, то за це повинно бути від 4 до 8 років позбавлення волі. Цей крок продиктований тим, щоб судді, які в нас дуже добрі бувають, вони карали реальними термінами позбавлення волі, щоби іншим було неповадно телефонувати і вганяти в стрес мільйони наших громадян. Це перше читання, тому прошу підтримати всі фракції, тому що в стрес вганяються виборці всіх партій: від "Опозиційного блоку", і "Голосу", і "Слуги народу", і депутатських груп, і "Батьківщини", і "ЄС".

Шановний головуючий, шановні колеги, метою поданого законопроекту є зменшення кількості завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення і пошкодження об'єктів власності, а також забезпечення економії матеріальних і інших ресурсів органів державної влади, які використовуються для їх перевірки та усунення негативних наслідків розповсюдження неправдивої інформації. Для реалізації зазначеної мети пропонується внести зміни до статті 259 Кримінального кодексу України, а саме передбачити обов'язково додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за вчинення такого злочину та встановити кримінальну відповідальність шляхом додавання кваліфікуючої ознаки за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, якщо об'єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об'єкти інфраструктури або будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров'я, або заклади освіти. Шкода громадській безпеці через здійснення завідомо неправдивого повідомлення про загрозу громадській безпеці, знищення чи пошкодження об'єктів власності полягає, перш за все, у намаганні викликати страх і невпевненість у громадян, посіяти паніку серед населення, призупинити рух залізничного, повітряного, автомобільного транспорту, дезорганізувати нормальну діяльність навчальних закладів та виробничих установ. Адресати таких повідомлень зазвичай сприймають їх як реальні, під час їх перевірки здійснюються значні... задіюються значні людські а матеріальні ресурси, спричиняються значні матеріальні збитки. Цей злочин може вчинюватися з хуліганських мотивів, і навіть з особливих мотивів, наприклад, бажання помсти, заздрощів тощо, однак основним безпосереднім його об'єктом залишається громадська безпека, оскільки саме ці правовідносини насамперед поставив під охорону законодавець. Комітет з питань правоохоронної діяльності на засіданні 2 вересня 20-го року розглянув вказаний законопроект та рекомендує Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти, на виступи від депутатських фракцій та груп.

Шановні народні депутати, дивіться, проблема не в тому, що треба посилювати покарання за цей злочин, а проблема в тому, що немає незворотності. Я вам хочу нагадати, як помічник народного депутата Миколи Тищенка замінував Олександрівську клініку. І що сталося? Цей помічник не поніс жодного покарання. Тому, коли ми зараз посилюємо відповідальність стосовно мінування, то в першу чергу треба задавати питання: чому люди - помічники народних депутатів, які мінують клініки, чому вони зараз не несуть ніякої відповідальності? Дякую. Слово надається народному депутату Цимбалюку Михайлу Михайловичу, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний головуючий, шановна президія, народні депутати! Ми погоджуємося з аргументацією Міністерства внутрішніх справ, що слід посилювати кримінальну відповідальність за за мінування і ті речі, які пов'язані з відволіканням спеціальних служб, правоохоронних органів, блокування критичної інфраструктури і життєво важливих об'єктів для суспільного життя. І ми будемо підтримувати. І вважаємо, що стаття 259 Кримінального кодексу повинна бути більш жорсткішою щодо покарання винних. Але фракція "Батьківщина" категорично проти того, щоб йти шляхом подвійного покарання і конфіскувати майно в особи. Чому? Ми розуміємо, що великі кошти затрачаються для ліквідації таких горе-мінувань. Але уявімо ситуацію, коли суд визнав винуватця, притягнув його до кримінальної відповідальності, а родина позбавлена майна, навіть квартири: де будуть проживати ті родичі? Ми вважаємо, що до другого читання слід допрацювати, і якщо ця норма вилучається, то тоді залишається варіант, що кримінальну відповідальність ми посилюємо, а нанесені матеріальні збитки державі слід відшкодовувати шляхом подачі судових позовів до винуватця. Фракція "Батьківщина" при такій умові підтримає в першому читанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Михайло Михайлович. Звернувся народний депутат Тищенко з вимогою права на репліку. Будь ласка, одна хвилина.

честі тримати такий великий статус, як народний депутат взагалі народу України, так часто згадує Миколу Тищенка. По-перше, хочу сказати, що кожний в цій країні має право досудового слідства. Якщо такого немає, це тільки каже про те, що це політичні інсинуації, якими займається пан Лерос. Це по-перше. По-друге, жодний з моїх помічників народного депутата не має ніякої кримінальної взагалі підстави, ніякого кримінального досвіду, ніякої кримінальної статті. Це по-друге. По-третє, пан Лерос, який… ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату Сухову Олександру Сергійовичу, депутатська група "Довіра".

Шановні колеги, депутатська група "Довіра" підтримує цю законодавчу ініціативу, щодо збільшення терміну позбавлення волі як основного покарання. відносимось до ініціативи щодо доповнення статті додатковим покаранням у виді конфіскації майна. Як правило, такий вид покарання застосовується до злочинів із корисливою метою, тобто вчинений з метою набуття майна у незаконний спосіб. Саме таким протиправним діянням і відповідає природа цього виду покарання. У той же час, в чому саме полягає необхідність таких законодавчих змін, у пояснювальній записці не обґрунтовано. І слід відзначити, що на недостатню доцільність такої законодавчої ініціативи обґрунтовано звертає увагу ГНЕУ у своєму висновку. Тому, будь ласка, до голосування зверніть увагу, що висновок ГНЕУ свідчить про те, що проект доцільно повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Тому депутатська група "Довіра" не буде підтримувати даний законопроект. Дякую за увагу. Сергій Вельможний, Луганщина. Народна депутатка Бобровська Соломія Анатоліївна, фракція політичної партії "Голос". Після цього ще до мене звернувся народний депутат Мамка. І після цього переходимо до голосування. Тому прошу запросити народних депутатів до зали.

несанкціоновані повідомлення про мінування. І тут жодної дискусії немає, це жахлива шкода. Але при цьому нас трошечки вводять в оману, коли кажуть про якісь умовні строки ув'язнення або якісь штрафи за подібні правопорушення. Я нагадаю залу, що за чинною статтею Кримінального кодексу передбачається безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років, а у випадку тяжких наслідків, про які сьогодні теж говорили, – на строк до 8 років. Вибачте, 8 років провести в українській в'язниці – це серйозне покарання. Тому я би хотів бачити ефективну роботу Національної поліції, а не пошук якихось аргументів, чому вони не можуть затримувати цих порушників і ув'язнювати разом з судами на такі строки. І другий момент – це конфіскація. Конфіскація можлива виключно при економічних злочинах. А даний вид правопорушення жодного стосунку до цього не має. Тому ми утримуємося за підтримку цього закону як просто просто недолугого. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Народний депутат Мамка Григорій Миколайович, фракція політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". І після цього переходимо до голосування. Прошу запросити народних депутатів… Ще хто? Шановні народні депутати, я уважно прослухав виступи і представника законопроекту, і заступника міністра внутрішніх справ. Хочу сказати, що стаття 259, в ній в ній існує термін "позбавлення волі", вона є тяжким злочином. Але що мішає працювати, затримувати, встановлювати осіб, які скоїли даний вид злочину? На мою думку, немає абсолютно жодних заборон документувати, розслідувати, притягувати до відповідальності. Збільшення санкцій на один рік, воно не вирішує проблему. Необхідно вирішувати проблему з телефонним тероризмом. Необхідно відпрацьовувати програму і проводити якісь дії. Ми не будемо підтримувати цього законопроекту, тому що він абсолютно нічого не вирішує, тільки вводить конфіскацію в тих людей, які без місця проживання телефонують, отримують покарання і вилучення їх майна. Також це є, по суті, збільшення покарання, Дуже приємно було в цьому залі чути, що помічники народного депутата не мають кримінального досвіду. Можливо, після прийняття цього законопроекту він в них з'явиться. Але депутатська група однозначно його підтримує. І ми зі сталою періодичністю чуємо про мінування мостів, метро, лікарень, вокзалів, торгових центрів, і це треба закінчувати. Дякую. виступили? Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця і підготуйтесь до голосування. Готові

щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян (реєстраційний номер 3911). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-235 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" (реєстраційний номер 3901). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-222 До слова запрошується заступник міністра інфраструктури Форсюк Наталія Валеріївна. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні представники ЗМІ! На ваш розгляд виноситься проект Закону про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги", внесений Кабінетом Міністрів України. Проектом акта передбачається внесення змін технічного характеру до Закону України "Про автомобільні дороги" з метою приведення його положень у відповідність із законами України: "Про концесію", "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування" та "Про місцеві державні адміністрації". Вказані зміни мають виключно технічний характер та направлені на усунення прогалин у регулюванні. Враховуючи зазначене, прошу підтримати даний законопроект. Дякую. Дякуємо. Шановний Дмитро Олександрович, шановні народні депутати, як вже було сказано, цей законопроект передбачає суто технічні зміни у зв'язку з прийняттям законів України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування" від 17.11.2016 № № 1764 та нового Закону України від 03.10.2019 № 155 "Про концесію". Законопроект підтримується Головним науково-експертним управлінням Верховної Ради України, Комітетом з питань бюджету, Міністерством інфраструктури України, Міністерством фінансів України та Державним агентством автомобільних доріг України. Також Комітет з питань транспорту та інфраструктури на своєму засіданні 30.09.2020 року розглянув вказаний законопроект та пропонує рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" (реєстраційний номер 3901, від 17.07.2020) за результатом його розгляду прийняти за основу та в цілому. Дякую за увагу. Дві фракції. Обов'язкове обговорення? Запишіться: два – за, два – проти, по фракціям. Величкович Микола Романович. Гончаренко Олексій Олексійович. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Шановні друзі, наша фракція вимагає розгляду законопроекту 3533 про страхування медиків. Ми тижнями піднімаємо це питання. Ми говоримо про це на погоджувальних радах, ми звертаємось до керівництва Верховної Ради, до наших колег з монобільшості: будь ласка, давайте займемося медиками. Чи в нас пандемія зараз? Ні! Нам знову пропонують Закон "Про автомобільні дороги". Мені взагалі здається, що у нас щось десь переплуталось: у нас нема ні війни, ні пандемії, у нас нічого немає, є тільки одне – дороги. Дороги, дороги, дороги… Та слухайте, припиніть це! Я розумію, що комусь, може, цікаво дороги, дорожки, що там в кого, які асоціації, але треба вже нарешті зайнятися роботою. Люди, сьогодні пандемія, приходить до нас міністр охорони здоров'я і каже: насувається катастрофа. І що ми робимо під час того, як насувається катастрофа? Розглядаємо дороги. У нас вбивають військових на Донбасі. Що ми розглядаємо? Дороги. Весь час одне й те саме. Шановні друзі, ми закликаємо вас: 3533 страхування медиків – раз. Давайте нарешті вирішимо питання, щоб почалися тестування. Словаччина за 2 дні протестувала більше половини країни, всіх громадян старше 10 років. Україна не в змозі до цих пір забезпечити, щоб у людини зранку взяла швидка допомога матеріал, а ввечері сказали результат, щоб людина не вешталася по містах, по селищах, селах. Багато людей не мають грошей, щоб просто сплатити тест. І тому, коли нам сьогодні кажуть 9 тисяч 500, хто насправді знає скільки хворих? Це туман, як зранку в Києві був і як в голові Зеленського. Дякую.

чи підлягає взагалі прийняттю цей законопроект у вигляді закону? Я хотів би, щоб ви звернули увагу на філософію цього законопроекту. Перш за все, "Укрдор" знімає з себе відповідальність не за управління дорогами, а за управління і утримання доріг місцевого значення, і загального значення. І передають куди? Там посилання – адміністрації. Вони забули, автори законопроекту, що у нас на сьогоднішній день є територіальні громади, що законодавець поділив людей по територіях і це передадуть на місцеві бюджети утримання доріг, і управління. Ось про що йде мова. Тому підтримувати цей законопроект неможливо, і це буде не в інтересах територіальних громад і не в інтересах держави, якщо на те пішло. Ще одне, що я хотів би. Шановні колеги, подивіться з чим зв'язують: та це ж іде питання про концесію. Подивіться, ви подивіться, що зробили з портом, і передбачили передати порт в концесію і звільнити від оплати податків на 60 І тепер ми бачимо, що ці всі дороги, які перейдуть в концесію, за них користувач платити не буде і утримувати їх не буде, а якщо і буде, то за рахунок громадян. Оце ми до цього йдемо. І я хотів би ще раз сказати: давайте виходити із причини, а ми розглядаємо наслідки, в тому числі наслідки, де відкрити ще один фарватер збагачення. Тому фракція не буде підтримувати цей законопроект. Шановні колеги, у нас кожен мажоритарник отримує постійно скарги людей на якість доріг і що вони погані. Але я вважаю, що багато чого залежить від нас. Наприклад, коли ми прийняли Закон про дорожній фонд в минулій Раді, співавтором якого я маю честь бути, то ситуація покращилась. Тому і зараз цей закон - він технічний, але покращить ситуацію з дорогами. Тому давайте не політизувати, а все ж таки підтримаємо даний

ми уточнюємо в цьому законопроекті, що джерела фінансування на дороги, які використовуються на концесію, ми могли використовувати до дороги загального користування: на ремонт, реконструкцію, будівництво цих доріг. Взагалі ситуація з дорогами дуже складна. Незважаючи на те, що вони будуються, величезні на них кошти витрачаються, але це на дороги державного значення. А ті дороги, які у нас знаходяться на балансі обласних державних адміністрацій, на дороги, які знаходяться на балансі в ОТГ, там ситуація дуже і дуже складна. По деяких дорогам вже можна констатувати, що там немає доріг, там залишились лише напрямки. Тому обов'язково цим треба займатися, і не тільки технічні законопроекти приймати, а треба думати над тим, як нам збільшувати відсотки, які йдуть на місцеві дороги з дорожнього фонду, щоб ми більше ремонтували місцевих доріг. Тому що на містах, в областях, районах проблема з дорогами дуже складна. А цей законопроект технічний, ми обов'язково його підтримаємо. Дякую. Дякую. Зараз Івченко – хвилина з мотивів. Після цього переходимо до голосування, будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Івченко, "Батьківщина". Я так зрозумів, що уряд знайшов найкращий спосіб боротьби з пандемією це дороги, це будівництво доріг. Віднині у нас з охороною здоров'я все в порядку. Причому не просто дороги, а платні дороги. Бо ми сьогодні як джерела фінансування вводимо поняття "концесії" – це платні дороги. І я більше скажу, концесія – це прихована приватизація, колеги. Ви ж не голосуєте за електронний майданчик визначення концесіонера, тому у нас виникає, що Миколаївський порт "Ольвія" втричі більше, концесіонер, платить, ніж в Херсоні. А чому? А тому що немає прозорості. Концесія – це тимчасова… це прихована приватизація. Тому, колеги, давайте краще займатися збільшенням соціальних благ для людей, збільшенням заробітних плат, а не платними дорогами під час пандемії і під час тотальної бідності у країні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Всі бажаючі виступили? Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця і підготуйтесь до голосування.

Готові голосувати? Ще питання: комітет рекомендує за основу і в цілому. Одна фракція проти. Дві. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги" (реєстраційний номер 3901). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Скорочувати строки? Відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків подачі правок та пропозицій та підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер 3901. Прошу підтримати та проголосувати.

За-229 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону реєстраційний номер 3851: проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій. До слова запрошується голова Комітету з питань податкової, митної та фінансової політики Гетманцев Данило Олександрович. Хто буде наполягати на правках?

Нальотов. 37 правка, Нальотов. Включіть, будь ласка, мікрофон. Доброго дня! Правка номер 37 стосується підтримки туризму, а саме однієї з найважливіших складових туристичної інфраструктури – готелів та інших засобів розміщення. Цим законом ми зменшуємо податок на додану вартість від 20 відсотків до 7. Ми імплеменуємо частину 112 Директиви ЄС про створення єдиної системи податку на додану вартість.

Це допоможе галузі, по-перше, відновитися від кризи та пройти її, зменшити тіньовий сектор у галузі, і головне, Україна стане конкурентоспроможною для залучення інвестицій та міжнародних готельних мереж. Прошу підтримати український внутрішній туризм. Дякую. Мандруйте Україною. Шановні колеги, ми прийняли цю пільгу на два роки для готелів у зв'язку з коронакризою, у зв'язку з тим, що потрібно розвиватися. Якщо це буде "в коня корм", ми обов'язково продовжимо потім цю пільгу. Але я думаю, що як виключення це можна зробити. А робити на постійній основі – це не вмотивовано. Дякую. Комітет пропонує відхилити. Позиція комітету. Правка номер 37. Ставити на голосування? Ставлю на голосування правку номер 37 народного депутата Нальотова. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Включіть, будь ласка, мікрофон Ярославу Івановичу. 13:10:10 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Шановні колеги, я коротко. Цей законопроект треба підтримувати. Він правильний і необхідний. Навіть ми завинили тим, що його приймаємо пізно. У мене єдина правка. У нас в Податковому кодексі є така проблема – те, що гастрольна діяльність не може бути в системі спрощеного оподаткування. Тобто це виключно на рівні з торгівлею там ювелірними продуктами, нафтогазовими продуктами і таке інше. Моя правка це виправляє. Вона дає можливість тим, хто займається гастрольною діяльністю, бути на спрощеній системі. Вони і так це роблять. Вони і так зараз обходять через інші КВЕДи. Давайте просто виправимо цю помилку і підтримаємо цей законопроект в цілому. Дякую.

Ставлю на голосування правку номер 40 народного депутата Железняка. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-90 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Хтось ще буде на своїх правках… Я бачу, Антон Володимирович. Ніхто. Запросіть народних депутатів до зали, зараз 5 правок на підтвердження… на врахування, да? На підтвердження. 5 правок на підтвердження, після цього голосуємо за законопроект в цілому. Включіть мікрофон Яценка. Давайте так: 1 хвилину - і голосуємо 5 правок. Добре? Доброго дня, колеги, ще раз. Ви знаєте, от в криміналістиці є такий термін, називається "с особым цинизмом". Так от, сьогодні у нас враховано 5 правок: 3-я, 12-а, 19-а, 24-а, яка взагалі вводить поняття "бюджетний грант", який потім не враховується в оподаткуванні. Тобто фірма, яка ще отримала бюджетні кошти, вона ще і не сплачує податків. Я розумію пана Гетманцева, бо у нього родичі мають туристичну фірму свою, і тому зрозуміло, що дуже вигідний закон, але я зовсім не розумію інших колег, навіщо потрібно, щоб бюджет втрачав гроші. Тому я прошу ці правки як лобістські поставити на підтвердження. Дякую. 5 правок.

Дякую, шановні колеги, за увагу до моїх родичів і до їх майна. На щастя, вони не мають жодної площадки в своїй своїй власності і не будуть мати ніколи. Щодо цієї поправки конкретно. На це спрямований закон, це державна допомога, державна допомога або допомога з місцевих бюджетів, яка і не оподатковується, бо оподатковувати державну допомогу – це безглуздя. Дякую. Готові голосувати? Будь ласка, підготуйтеся до голосування. Ставлю на голосування правку номер 3 народного депутата Гетманцева. Комітетом вона врахована. Готові голосувати? Комітетом вона врахована і підтримана. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. Правка номер 3.

Железняка, да? 12 правка Железняка. Комітетом підтримана. Прошу підтримати та проголосувати. Підтвердження, ставлю на підтвердження правку. За-266 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Правка номер 19 групи авторів на чолі з Гетманцевим Данилом Олександровичем. Комітетом також підтримана. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. 19 правка. 13:15:15 За-272 Рішення прийнято. Правка номер 24 народного депутата Гетманцева. Комітетом підтримана. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-271 Рішення прийнято. Правка підтримана Ставлю на голосування крайню правку номер 39 народного депутата Железняка. Комітетом також вона врахована. Ставлю цю правку на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-275 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Переходимо до голосування за закон в цілому. Ставлю на голосування для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій (реєстраційний номер

За-293 Рішення прийнято. Закон прийнято в цілому. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками (реєстраційний номер 0853). До трибуни запрошується голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Сольський Микола Тарасович. Хтось буде наполягати на правках? Це друге читання. Можемо голосувати? Ставлю на… Дякую, Микола Тарасович. Тільки ви вийшли – бачите, яка підтримка в залі?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

За-279 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" та інших законів Україні щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції (реєстраційний номер 3295, Сольський). Тут буде хтось наполягати на правках? Відкласти? Шановні колеги, голова комітету просить сьогодні не розглядати цей закон. Немає заперечень? Ми ще на зайшли, нічого не відбулося ще, ні. Ні, ще не оголосили. Шановні колеги, звертається голова комітету. Немає заперечень? Немає.

Якщо встигнуть, на цьому тижні будуть розглядати. Добре, домовились. Шановні колеги, наступне питання – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") (реєстраційні номери: 4119, Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-228 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Арахамія Давид Георгійович.

Доброго дня, колеги! Хочу презентувати законопроект 4119, який спрямований на те, щоб врегулювати давнішній багаторічний конфлікт між НАК "Нафтогаз України" та "Укрнафтою", для того щоб мати запобіжник по міжнародних арбітражах, які зараз ідуть в інтересах державної компанії НАК "Нафтогаз", вивільнити додатково більше 10 мільярдів в цьому році та спрямувати їх, 1,4 мільярда гривень, на виплату заборгованості шахтарям по зарплатах, а всю решту перерахувати в Фонд боротьби з коронавірусом. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Слово надається народному депутату Холодову Андрію Івановичу, співавтору другого закону. Будь ласка, Андрій Іванович. Холодов Андрій Іванович. Немає співавтора. Слово надається співавтору наступного законопроекту - народному депутату України Торохтію Богдану Григоровичу. Немає. Дякую. Шановні народні депутати, вважаю за потрібне підтримати цей законопроект, він дуже важливий, вирішить системні проблеми, котрі є зараз у взаємних розрахунках між суб'єктами на цьому ринку, дасть можливість поповнити Фонд по боротьбі з COVID на 8,9 мільярда для країни і погасити заборгованість перед шахтарями на 1,4 мільярда. Тому Комітет з питань бюджету за участю представників Мінфіну, Рахункової палати, Міненерго та НАК "Нафтогазу" розглянув цей законопроект 4119 і зробив наступні висновки. Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді за результатами розгляду зазначених законопроектів в першому читанні прийняти доопрацьований законопроект 4119 за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій комітету наведених у листі-висновку. Тому комітет просить вас підтримати. Дякую. Я так розумію, комітет підтримує перший законопроект 4119. Про це треба сказати. Дякую. Веде Шановні колеги, будь ласка, запишіться: два – за, два – проти, по фракціям.

Шановні колеги, шановні українці, лише із змін до статті 1 Державного бюджету України на 20-й рік видно, що сума чергової оборудки буде складати 42,5 мільярда гривень. А далі все знову без конкретики. Щодо запровадження нових джерел формування спеціального фонду. Невже сума заборгованості ПАТ "Укрнафти" за податковим боргом, узгодженим і неузгодженим, штрафними санкціями точно невідома і буде чомусь визначатися за довідкою контролюючого органу колись? А надходження від поточних зобов'язань, які виникають в результаті цієї оборудки, ПДВ від "Укрнафти" і податок на прибуток від НАК "Нафтогаз України" теж невідомі? Чому всі ці функції передаються виключно в розпорядження Кабінету Міністрів України? Невже сьогодні вчергове можуть вас обдурити, народні депутати? Невже вчергове ви повірите, що нібито сума 9,8 мільярда може надійти додатково і бути розподілена за окремим порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів, і ще і за такими напрямками? Напрямки, очевидно, вибрали для того, щоб вчергове сказати вам, що ви не маєте право не голосувати за це. Не можна повірити знову, щоб дати в розпорядження невідому суму грошей, невідомо за яким напрямком, нібито у фонд COVID. А чи не недавно ми не чули, що такого фонду взагалі не існує? Це черговий обман, який знову готує влада задля того, щоб проголосували депутати, а вони своїми руками зробили чорне діло. оборудці! Не можна доручати 42,5 мільярда розподіляти на власний розсуд. Або треба змінювати текст закону, вказувати конкретні суми, і точно у фонд COVID поверніть 66 мільярдів, а потім будемо говорити далі. За благими намірами криється обдурювання нас, народних депутатів, і всього народу. "Укрнафта" має розбиратися з НАК "Нафтогаз" в рамках… Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Користь від цього законопроекту, який зараз розглядається, тільки в одному насправді, що, можливо державний бюджет отримає додатково 10 мільярдів, які підуть на дві програми. Перша програма – це вісім з половиною мільярдів на питання боротьби з COVID. І друга програма – це заробітні плати для шахтарів, 1,4 мільярда. Заборгованості, які накопичилися за цей рік через те, що нічого не робиться урядом для того, щоб реструктуризувати вугільну галузь і щоб українські шахтарі мали можливість те вугілля, яке видобувається в Україні, продавати в Україні і мати свої заробітні плати. Тому я вважаю, що в тій ситуації, яка склалася, йде кінець року, для шахтарів потрібно вирішити проблематику з їхніми заборгованостями по заробітній платі. І друге питання – це питання з COVID. Шановні народні депутати, я ще раз хочу звернути увагу, що та постанова, яка прийнята з ініціативи Юлії Тимошенко стосовно боротьби з COVID, не виконується урядом, ми її прийняли ще 20 жовтня. До сьогоднішнього дня заходи, які полягають в тому, щоб безкоштовно і масово провести тестування людей і щоб надавати ліки безпосередньо пацієнтам, які лікуються амбулаторно і в лікарнях, не виконуються хоча би ці дві важливі речі. половиною мільярдів, які можуть піти на подолання COVID, мають піти цільовим, на лікарні, щоб вони закупляли ліки, і на те, щоб провести тотально, тестування українців і виявити, скільки ж насправді українців на сьогодні хворіє на COVID. Бо ми дійдемо не до статистики 9, майже 10 тисяч на день, яка є сьогодні, в лідерах серед Європи по захворюванню на COVID. І тоді що ми будемо робити в країні? Тому давайте голосувати цей законопроект, хоч він не ідеальний, і вирішувати проблематику, яка стоїть з шахтарями, і з проблематикою COVID. Дякую.

тих, хто сьогодні працюють і мають таку важку працю. Безумовно, 1 мільярд 400 мільйонів гривень, які планується сьогодні в рамках даного законопроекту,на погашення заборгованості із виплати заробітної плати шахтарям, безумовно, ми підтримаємо. Але нас бентежить той факт, який "зашитий" в цьому законопроекті. А це є схемні речі, які абсолютно не мають нічого спільного з тим, що стосується питання ринку природного ринку газу. Якщо ми говоримо сьогодні про взагалі газове і тарифне питання в Україні, то я хотів би звернути увагу, що номер один має стояти економічно доцільних і обґрунтованих тарифів. Ми сьогодні бачимо абсолютний ціновий рекорд на ринку природного газу для населення, ми бачимо 9155 в середньому по країні ціна на газ, 9200 - Київ, 10200 (це з тарифом на доставку) - тариф на газ для населення у Миколаївській області, це найвища межа. Ось як працює і ось що має вирішувати сьогодні закон, який стосується в тому числі питання газу. Ви знижуєте ПДВ для всіх, для кого тільки можна: для кіноіндустрії, для аграрних

що ціна на газ має бути зменшена у 2,5 рази, як зменшена середня митна вартість. А якщо ми говоримо за вугільну галузь, то, безумовно, це ганебне явище, яке є, склалося в 1,4 мільярда гривень, має бути вирішене. Тому ми підтримуємо, хоча, повторюся, в цьому законопроекті є абсолютно неадекватні речі. Дякую. Народний депутат Юрчишин Ярослав Романович, фракція політичної партії "Голос". Цабаль Володимир, будь ласка. Шановні колеги! Цабаль Володимир, фракція "Голос". Ми бачимо, що у нас тут деякі доповідачі називають цей закон "чорним", деякі його називають "білим". Насправді перший раз ми вже за нього голосували, було 214 голосів, фракція "Голос" тоді підтримувала, але потім цей закон помінявся. І зараз я хочу звернутися до тих, хто ще не визначився, розказати більш детально про цей закон, щоб вони визначилися. Цей закон - це чотири речі. Перша - це вирішення проблеми "Нафтогазу" довгостроково. Фракція "Голос" це підтримує. Друга - це вирішення проблеми в "зеленій" енергетиці, це також є така зміна в цьому законі. Ми це також підтримуємо. Третя – це вирішення проблеми шахтарів, і це ми підтримуємо. Але є четверта річ, через яку ми змінили свою позицію після першого голосування. І ця четверта річ - це виділення 8,9 мільярда з 11 на ковідний фонд. Я вам скажу, що це. Це насправді так собі багатоходовка. Куди ці гроші підуть, ніхто з нас зараз не знає. Тому ми на полягаємо на те, щоб цей закон був відправлений на доопрацювання в комітет і ці вісім з гаком мільярдів конкретно були виділені на програми в медицині. Щоб вони випадково не пішли на дороги, на не дороги, ще не зрозуміло на що. А я вам гарантую, що вони підуть не на боротьбу з коронавірусом. Бо ми всі пам'ятаємо, що наш фонд боротьби з коронавірусом – це не фонд боротьби з коронавірусом. А якщо ми направимо на доопрацювання в комітет, от в комітеті ми вже конкретні програми в охороні здоров'я розпишемо. Тоді і фракція "Голос", і, я впевнений, багато інших народних депутатів також підтримають цей закон. Дякую за увагу. Зараз Шахов - з мотивів хвилина. І після цього переходимо до голосування. всім велика дяка від шахтарів з усієї країни за те, що все ж таки за півроку знайшли 1 мільярд 400 мільйонів гривень виділити на заробітні плати. Скажіть, будь ласка, хто-небудь в цій державі понесе відповідальність за те, що сім'ї голодували півроку? Хто-небудь понесе відповідальність за те, що шахтарі з 15-го, 16-го, 17-го, 18-го років не отримували заробітну плату? Стаття 175 Кримінального кодексу. Кого-небудь звільнили взагалі з роботи за те, що сьогодні голодували діти і голодують досі? Я дякую Михайлу Волинцю, Сергію Вельможному, Олександру Сухову, кожному з фракцій, хто звертався до Кабміну по цих грошах. Але що буде далі? Чому в занепаді вугільна галузь? Хто буде сьогодні піднімати? І чому вугілля везеться з Америки, з Єгипту? Чому сьогодні не купується наше вугілля? Чому сьогодні жебракують ті… Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") (реєстраційний номер 4119). Готові голосувати? Готові? Прошу підтримати та проголосувати. За-279 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про скорочення наполовину строків подачі пропозицій правок та підготовки до другого читання законопроекту реєстраційний номер 4119. Прошу підтримати та проголосувати.

За-267 Рішення прийнято. Шановні колеги, у мене питання. Зараз у нас йде законопроект 4120, він пов'язаний з минулим, Далі йде лист від усіх депутатських фракцій і груп щодо законопроекту 4313. Це те, що пов'язано з РРО, те, про що говорили вчора. Є пропозиція, у нас не так багато часу залишилось, зараз проголосувати 4120 без обговорення. Давайте без обговорення проголосуємо і перейдемо до наступного питання. (Шум у залі) Ні, РРО в кінці будемо голосувати. Добре, по скороченій процедурі. Пропонується розглянути законопроект реєстраційний номер 4120 за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-236 Рішення прийнято. Доповідає народний депутат України Арахамія Давид Георгійович. Колеги, ще раз доброго дня! Цей законопроект 4120 напряму пов'язаний з 4119. Для того, щоб вся трансакція, про котру вже доповідав бюджетний комітет, здійснилася, треба проголосувати також цей законопроект у якості зміни до Податкового кодексу для того, щоб завершити всю трансакцію. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Дякую. Шановні колеги, цей законопроект технічно складний, але за своєю сутністю дуже простий: гроші, грошові кошти внаслідок здійснення цієї операції, не плутати з оборудками, оборудки - це були раніше, зараз це абсолютно нормальна, законна операція, яка вирішує інтереси держави і на користь бюджету. Так от, гроші, які перераховуються у зв'язку із здійсненням цієї операції, перераховуються не у загальний фонд бюджету, а у спеціальний фонд, але податки там загальнодержавні. Тому ми вносимо зміни до відповідних статей Податкового кодексу, аби ця операція була можливою. Цей законопроект пов'язаний повністю з попереднім, підтриманим нами законопроектом. Тому я пропоную його так само підтримати, незважаючи на будь-які казки про будь-які оборудки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти на виступи. Якщо не наполягаєте, то не записуйтесь, будь ласка. ДАНУЦА О.А. Я вважаю, що цей законопроект абсолютно на часі, і підтримую Давида Арахамію, керівника фракції. Тому давайте не гаяти часу, і підтримати цей законопроект. Дякую.

не хочу на цю тему говорити, коли ще озвучується таки людьми. Я хотіла би вашу звернути увагу все ж таки, що, незважаючи на те, що цей законопроект нібито врегульовує податкові тонкощі, ви не прочитали в основному законопроекті, що в разі порушення "Укрнафтою" своїх зобов'язань по отій всій оборудці, повну відповідальність буде нести НАК "Нафтогаз". Притому, якщо після прийняття оцих всіх заходів в 10-денний термін "Укрнафта" не відкличе всі свої позови щодо спорів податкових і так далі, а вона точно їх не відкличе, бо зараз ми закладаємо ще одну неконституційну норму щодо того, щоби нібито "Укрнафта" заплатила ПДВ з передоплати, не маючи права на податковий кредит. Ну як це так? Суб'єкт господарської діяльності, у якого є накопичений податковий кредит, він обов'язково його врахує, і не отримаєте ви ті гроші - 9,8 мільярдів, які ви вже нібито розділили, і під гаслами розподіляєте для шахтарів. Хіба ж так робиться? Ви подивіться, як тут все виписано, в цьому законі? І тоді, якщо через 10 днів "Укрнафта" не зніме всі свої претензії до держави і узгодить податкові зобов'язання по всіх штрафах, якщо цього не відбудеться, то протягом п'яти днів, віддавши всі гроші "Укрнафті", НАК "Нафтогаз" повинен повернути в державний бюджет всю суму. Ви куди заганяєте далі НАК "Нафтогаз"? Ви для чого приймаєте ці зміни? Я навмисне вам розказую так, для того щоб ви всі зрозуміли: насправді, це оборудка 2020 року. Ви про неї ще будете довго згадувати. 42,5 мільярда, ви побачите, чим обернуться для країни, для нашої держави. Прошу, утримайтесь від голосування за цей проект закону. Дякую, шановний головуючий. Наша фракція підтримала попередній закон, тому що залишати людей, які сьогодні під землею, втрачаючи своє здоров'я, ризикуючи життям, забезпечують тепло в наші оселі, – це наш обов'язок. Те, що відбувається зараз, у нас багато запитань. Де ці 73 мільярди гривень, які "слямзил" "золотой мальчик" Коболєв? А зараз ми ще 40 з чимось мільярдів туди пхаємо. Як казав Іван Степанович, "не треба впихувати невпихуєме". Тому я прошу вас зупинитися, закрити касу і думати про людей. Вони сьогодні, взимку закупили газ по найнижчим за останні 10 років цінам газу, а людям вже продають в два дорога той газ, який купили влітку задешево. Так що, люди зараз мають батрачити на цих "золотих хлопчиків", які потім гроші мамам переводять в Сполучені Штати? Ви знаєте, я за мам, тільки не за те, щоб 5 мільйонів доларів переводили з України, з бюджету українців в Сполучені Штати Америки. У них з грошима все добре, тим паче з доларами. Хочу нагадати, вони їх друкують, як хочуть і скільки хочуть, а ми за це тут батрачимо. Тому наша позиція дуже категорична. Шахтарі наші, ми їм допомагаємо, а "золотим хлопчикам" – ні. Треба розібратися, куди діваються гроші, де ці мільярди, і повернути їх людям, в першу чергу через зниження тарифів. Це буде і чесно, і справедливо, особливо для тих, хто називають себе "слугами". Кого? Саме народу. То думайте про народ. Дякую. Шановні колеги, тут багато звучало "оборудки", "плюшки", "каса". Ви знаєте, у мене є стійке передчуття, що головний автор цього закону не розкрив весь яскравий реформаторський потенціал та глибину законопроекту

Дякую. Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця і підготуйтесь до роботи. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо особливостей адміністрування податків в цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-230 Рішення прийнято. Дякую. По фракціям покажіть. Шановні колеги, надійшов лист від всіх депутатських фракцій та груп з пропозицією розглянути сьогодні за процедурою ad hoc проект Закону про внесення змін до розділу XX "Прикінцеві та перехідні положення" Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг (реєстраційний номер 4313). Нам необхідно прийняти рішення про включення цього питання до порядку денного. Необхідна підтримка 226 народних депутатів України. Готові голосувати? Немає заперечень? Ставлю на голосування це питання. Прошу підтримати та проголосувати. За-274 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за процедурою ad hoc та прийняти рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати.

За-280 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-245 Рішення прийнято. Без обговорення? Ставлю на голосування пропозицію…

Без обговорення? Ні, почекайте, з обговоренням, колеги. З обговоренням, тому що на комітеті були прийняті пропозиції комітету. До слова тоді запрошується заступник голови Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Дубінський Олександр Анатолійович. будь ласка, Олександр Анатолійович, ви, коли будете читати, зачитайте чітко ту пропозицію, яка була зазначена на комітеті. 13:47:45 ДУБІНСЬКИЙ О.А. Шановні колеги, я дуже вдячний керівникам фракцій, депутатських груп, які прийняли це виважене рішення. Тому що зараз, в умовах скорочення державного бюджету, скорочення української економіки і зниження податкових платежів та можливостей для бізнесу, в умовах розвитку пандемії COVID, ми не можемо робити тотальну фіскалізацію і змушувати підприємців по всім підприємствам і фізичним особам-підприємцям встановлювати розрахункові реєстратори операцій. Тому прийнято виважене рішення, за що я вдячний керівникам всіх фракцій, в тому числі і фракції "Батьківщина", Юлії Володимирівні Тимошенко, керівнику фракції "Слуга народу" пану Давиду Арахамії, керівникам інших фракцій і депутатських груп, за те, що таке рішення було прийнято. І ми сьогодні на комітеті розглянули відстрочення введення реєстраторів розрахункових операцій в інтересах фізичних осіб-підприємців на один рік. Також хочу додати до цього рішення, тому що на комітеті сьогодні ми розглянули пропозицію, яку прийняли і рекомендували до цього законопроекту, з такими положеннями: прив'язати ліміти ФОПів до мінімальних заробітних плат. Тобто я зачитаю, як це буде змінено в Податковому кодексі України. Перше. В підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 слова та цифри "1 мільйон гривень" замінити словами та цифрами "245 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня податкового року".

У підпункті 3 291.4 статті 291 слова та цифри "7 мільйонів гривень" замінити словами та цифрами "1720 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року". у підпункті 61 підрозділу 10 розділу ХХ "Прикінцеві та перехідні положення" у всіх абзацах слова ти цифри "10 мільйонів гривень" замінити словами та цифрами "820 розмірів мінімальної заробітної плати плати на 1 січня податкового року". Я вітаю всіх фізичних осіб-підприємців, вітаю всю Україну з цим виваженим рішенням. І думаю, що це реальний поштовх для того, щоб зберегти, я вже не кажу про розвиток, але зберегти робочі місця, саму спрощену систему та фізичних осіб-підприємців у нашій економіці. Дуже дякую.

Все правильно було озвучено щодо пропозицій комітету? Я ще раз запитую автора: все правильно було… Галина Іванівна, ви не чуєте.

про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг (реєстраційний номер 4313). Готові голосувати? Всі готові? Прошу підтримати та проголосувати.

За-212 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання… По фракціям покажіть. Перше читання законопроекту 4313. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-254 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, в нас залишилось ще 5 хвилин. Герасимов, яке питання ви… Я вас не чую. Включіть мікрофон Герасимову.

Дивіться, є прохання. Один закон без обговорення? Номер закону

Продовжую засідання, на всякий випадок, на 15 хвилин.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 Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-274 Рішення прийнято. проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих на включення Національного дендрологічного парку "Софіївка" Національної академії наук України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та його розвитку (реєстраційний номер 4047). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-277 Рішення прийнято. Почекайте ще.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 (реєстраційний номер 3157). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-255 Рішення прийнято. Зміни у складі Гандзюк?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

За-276 Рішення прийнято.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

За-280 Рішення прийнято. Наступне питання: проект Постанови про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-річчя прийняття Акту проголошення незалежності України. Прошу підтримати та проголосувати.

За-280 Рішення прийнято. І останнє питання. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету проект Постанови про відзначення 300-річчя від дня народження 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди (реєстраційний номер 4084). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-280 Рішення прийнято. 14:00. Пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим.